Poštovane kolegice i kolege želim vam dobar dan. Krećemo sa točkom dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 757

Radnici ne mogu više čekat, čekali su već dovoljno. Ja znam da vama to nije bitno i da to nije tema dnevnog reda, ali ja smatram da Hrvatski sabor treba služit hrvatskim građanima

Ivan Pernar: … odnosno da će biti plaćeni za svoj rad ja neću prestati govoriti./… **Brkić, Milijan (HDZ)** Temeljem Članka 240. izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi i molim vas lijepo da sjednete.

kolega Pernar temeljem Članka 241. izričem vam opomenu sa udaljenjem sa sjednice i određujem stanku do 9

Također želim iskoristiti ovu priliku još jedanput, od 2003. godine u arhivi predsjedništva Hrvatskog sabora je Prijedlog zakona o saborskoj straži, primjena sredstava prisile mora biti definirana zakonom. Hvala. Zahvaljujem kolega Ostojić. U pravu ste, dakle ako nisam naglasio da nije za dva dana onda je za jedan dan. A što se tiče ovog prijedloga to ćemo vidjeti u kojoj je proceduri to sada trenutno. Prelazimo na točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85.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 Hvala. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici. Postojećim Zakonom o cestama uređuje se uloga Ureda državne uprave u županiji kao tijela sustava državne uprave kod primjene Zakona o cestama u sljedećim postupcima: - u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta i građevine iz stavka 4. stavka 1. podstavka 6. Zakona, posebne uvjete izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, kad pravna osoba koja upravlja javnom cestom odnosno koncesionar želi stupiti u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom uredu državne uprave u županiji, u županiji, - kada ŽUC namjerava postaviti prometne znakove, signalizaciju i opremu te turističku i ostalu signalizaciju na javnoj cesti na temelju prometnog elaborata potrebna je prethodna suglasnost ured državne uprave u županiji, ured državne uprave u županiji donosi rješenje o stupanju u posjed sukladno članku 107. Zakona. Donošenjem ovog Zakona o izmjenama Zakona o cestama usklađuju se norme predmetnog zakona sa Zakonom o sustavu državne uprave NN br. 66/19 u cilju uspostave jedinstvenog pravnog sustava RH i to na način da se svi prethodno navedeni poslovi ureda državne uprave u županiji povjeravaju nadležnim upravnim tijelima županije odnosno Grada Zagreba. Hvala. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče. U e-Savjetovanju prijedlog HT-a argumentirano je odbijen i to je objavljeno u prilogu sa zakonom. Nakon završene procedure odbijenog HT-ovog prijedloga je objavljen dodatak u izvješću u e-Savjetovanju koje glasi: „Nakon dodatnih argumentacija traženja HT-a d.d. te uz konzultiranje HAKOM-a, Ministarstvo prometa i infrastrukture ipak usvojilo taj zahtjev“. Zašto ste van e-Savjetovanja usvojili taj zahtjev na članak 86. kao i stavak 5. Pitanje da li je Zakon o cestama ušao članak 86. i kao stavak 5. prijedloga HT-a iz savjetovanja? Hvala. Ta primjedba HT-a nije predmet ove izmjene zakona. Znači ovdje je samo usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave. A sve to drugo je predmet izmjena i dopuna Zakona koja će naknadno doći na Sabor.

dobili smo sada ovaj prijedlog. Očito će ići u procedure i one izmjene i dopune zakona koje su bile u javnom savjetovanju prije. Samo to. **Brkić, Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama kao što kaže tajnik ovo je samo usklađivanje sa prenošenjem ovlasti na županiju u slučaju Zakona o cestama. Međutim, činjenica je da ovolike ovlasti županija prenositi u ovome slučaju na županije na županije kada vidimo da nisu ni riješile one svoje obaveze koje su imale po pitanju zdravstva, školstva, navodnjavanja, gospodarenja otpadom gospodarenja otpadom sada im prenosite ovaj dio jel županije su činjenica bespotreban alat u rukama onih koji vladaju. Oni jednostavno ovim zakonom im se omogućuje da još bolje kontroliraju procese unutar županije jel je činjenica i moram kazati još jednom da samo u slučaju van ovoga zakona ono što rade županije u biti one su samo one koje decentralizirani novac prihvaćaju i dijele ga onima koji su poslušni načelnici, gradonačelnici tako da jednostavno ti ljudi koji upravljaju lokalnim samoupravama moraju biti poslušni i županije su smisao same sebi, a mi ih ojačavamo. Mi te male tvorevine faraonske koje ima svoje čak i krune, one su, gdje se bore za prijestolje mi im daje sad ovim zakonom i moć uz to što smo primijenili 60, 70 zakona, što smo urede državne uprave dali sada također županijama, povećali smo im 200 novih ovlasti, a županije su u biti kočnica razvoja, ja mogu to posvjedočiti što se tiče Splitsko-dalmatinske županije. Od kad je Županija Splitsko-dalmatinska? Od '93. godine, Dalmatinska zagora i naravno Šibensko-kninska koja vata dijelom Dalmatinske zagore iselilo 100.000 ljudi. Niti jedan ključni problem koji je značajan za građane Dalmatinske zagore nije riješen, od obrazovanja gdje imamo škole prazne, do zdravstvenih usluga koje nikada nisu bile gore. Tako da je veće štete su napravile županije do sada po pitanju upravljanja na tim područjima nego svi okupatori do sada. Ja to mogu tvrditi jer je vidljivo da za vrime Turaka svih koji su prošli više je bilo stanovnika na tim područjima. Gospodarenje određenim stvarima koje, određenim resursima koje imamo na tim područjima je vidljivo, a ovaj zakon daje još jednu ovlast županiji, ojačajete županije koje jednostavno decentralizirani novac, rekao sam dijele onima kojima oni žele. Reći ću primjera, u predizbornim kampanjama kad je bilo za prolazio kroz Imotski tijekom kampanje, u kampanji doslovno oni traže gdje će asfaltirati, oni mole bakice da im asfaltiraju do koćaka, do koćaka gdje drže kokoši, doslovno toliko asfaltiraju da nemaju se kokoši gdje uprpat od asfalta. A da izvadite uzorak određenih općina gdje je na vlasti istovjetno kao u županiji i općinama, da izvadite uzorak točno bi vidli asfalta, točno bi vidli izborne cikluse, kad su lokalni malo je deblje, kad su parlamentarni još malo deblje, kad su predsjednički malo tanje tako da dajemo ovlasti onima koji ne gospodare dobro novcem decentraliziranim sredstvima. Prava decentralizacija bi bila da se daje ovlast lokalnim samoupravama i upravljanje lokalnim samoupravama i tako bi došao novac do prerije, do zaboravljenih općina na kojih imamo na 100-tine općina, viška također kao i županije i smatram da ovo nije dobar put. Vjerujte mi da nije dobar put. Jer nije dovoljno samo predizborno asfaltiranje cesta, tribamo riješiti brojne probleme evo koje sam ja sada rekao, to je pravo služnosti, da nam teleoperateri plaćaju, ja sam dao to kroz prijedlog zakona o telekomunikacija koji nisu prihvatili, sad će se pokušati to progurati po hrvatskim cestama, ali puno jeftinije i pod uvjetima Hrvatskog telekoma kao jednog od monopolista. Znači, u Hrvatskoj državi jedino u Hrvatskoj pravo služnosti ne plaćaju teleoperateri. To su ogromne štete, to se radi o milijardama za lokalne samouprave koje su mogle biti ulagane u školstvo, u zdravstvo na tim područjima. Ovde nije ovaj zakon niti ozbiljan, niti je transparentan, niti će biti transparentan, jer sav novac što dolazi u županiju isključivo je, isključivo samo u predizborne svrhe, samo za udomljavanje svojih kadrova. kad uspoređujem sad ovaj zakon izmjena o hrvatskim o Zakona o cestama i kad vidim gospodarenje otpadom, evo primjera usporedit ćemo sad problem gdje iz Vrgorca su ljudi oštećeni mislim 120 km će morati prevoziti smeće u Sinj, naravno da mi to nećemo dozvoliti, gdje će 3 puta poskupiti tim ljudima prevoženje otpada, u isto, u isto znači odlagalište sa istim sanitarnim uvjetima. A županija je od 2005. godine, 2009. je Sanader župan bio, saborski zastupnik, rekao je da će 2011. godine bit otvorena Lećevica taj štetni projekat u Dalmatinskoj zagori koji je ekološki i ekonomski štetan jer je na krškom području ugrožava pitke vode. To je rekao da će biti 2011., 30 miliona kuna je županija svojih vlastitih sredstava tzv. vlastitih to su nije njihova vlastita sredstva, ne znam od čega oni to uprihoduju, dan danas ja evo i vi tajniče možemo otići sad gori vi ste odozdal možemo otići u Lećevicu i brat gljive. I to je štetan projekat Lećevica, to nije pametno gospodarenje otpadom raditi još jednu Marišćinu, vidimo koji je problem i to u srcu Dalmatinske zagore, gdje su pitke vode. Tako da jednostavno igramo se vatre, županije su ogroman problem, one su kočnice razvoja lokalnih samouprava poglavito perifernih krajeva. Evo vidimo brojna obećanje, evo godinu i pol dana je od sjednice Vlade u Splitu gdje se obećala evo recimo brza cesta povezivanja zaobilaznice Dicma Kukuzovac – Križice tj. da se Cetinska krajina opet ću ponoviti koja je veća od Splitsko-dalmatinske, koja je veća od Međimurske županije po površini, a brojnija je Cetinska krajina po broju stanovnika od Ličko-senjske županije, ima li pomaka, nema. Rekao je župan Boban ako ne budu te vertikale riješene da će on prosvjedovati, šator i metniti ispred sabora, ispred Vlade. Nije on to napravio, niti će napravit, nego će to opet biti sad upotrebljeno u predizborne svrhe, opet će otvarati ta cesta koju sam već otvorio, poist će se ono janjaca šta je ostalo, ali vrlo je i ostalo, napravit će se janjocid pred izbore, ljude će se pokušati opet navući da kupuju janjce, da paprčke i prasad da pojedu, malo da im se posoli i narod na to nasjeda. Neće više. Neće više zato što je rezultat takve politike da imamo priko 15,6 milijardi kuna u proračunu na doznake iz inozemstva, znate šta to znači, da su naši ljudi iselili i da danas u Hrvatsku državu šalju deviza 15,7 milijardi kuna. To vam je politika koju je Josip Broz Tito provodio u tim krajevima samo što vi još trebate vlakove organizirati, on je onda vlakove organizirao da odlaze ljudi, da se vraća pare, to je politika 60-ih godina. I onda se hvalite sa bilancama a teritorij nam je prazan. Ili ovo pogodovanje teleoperaterima di naplaćivate pravo služnosti. Gdje u Hrvatskoj najveću dobit imaju baš teleoperateri koji koriste naše ceste, naše prometnice a ne plaćaju pravo služnosti i tu se radi o milijardama i zato se hvali, zato imaju 40% marže, 42% marže HT dok u Europi, u EU-u, pa u cijeloj Europi je prosjek negdje između 18 i 20%, ne ponašaju se tako u državama odakle dolaze. Sad zamislite da je taj novac, da je to normalno regulirano zakonodavstvo, da se ne pogoduje, da ne upravlja, da ima premijer hrabrosti ali nema zbog toga što mora biti u dobrim odnosima sa Angelom Merkel ima hrabrosti reći da, ponašat ćete isto kao što se ponašate, nije ovo populizam, isto ćete se ponašati kao u državama odakle dolazite vi teleoperateri jer ne možete imati u Hrvatskoj, siromašnoj zemlji, puno je bogatija Njemačka, bolje uvjete, imat najveću dobit, najveću maržu u RH pa ćete plaćati pravo služnosti. Ja sam dao prijedlog Zakona o telekomunikacijama, da plaćaju pravo služnosti e ali onda dolazi velike su štete ako se to napravi evo kod kolege gore u vrličkom kraju, pa zamislite vi koje su to štete a oni imaju 40% dobiti, šta ne plaćaju pravo služnosti. To su naši roditelji platili i vi stariji koji ste tada davale samodoprinose. Vi ste platili infrastrukturu koja prolazi preko cesta, vi ste platili, naši roditelji. infrastrukturu a na kraju krajeva sad su oni to što ste vi platili, preko naših puteva i cesta i sada oni imaju dobit od toga i to je njihovo vlasništvo i još vidite neće plaćati pravo služnosti. Ja sam dao taj zakon, sjećate se, nije bio nažalost prihvaćen, da plaćaju pravo služnosti vama čelnicima lokalnih samouprava i da se točno zna iznos ne da HAKOM odlučuje, njih 5 koliko će taj bit iznos a donedavno su u istoj zgradi bili HT i HAKOM, donedavno. Naravno da nam treba tržište, da treba biti korektan ali ja samo tražim korektno prema svim, ali ja samo tražim da budu isti uvjeti teleoperaterima kod postavljanja njihovih objekata, bilo bazne stanice, bilo infrastruktura bilokakva, da budu isti uvjeti kao što je u u Njemačkoj, kao što je u Švedskoj odakle dolaze drugi teleoperateri. Da budu isti uvjeti. Mi donosimo ovdje jedan zakon gdje samo ojačavamo u biti, evo u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, sam grb ima kruna ko da su kraljevi župani. Čelnici lokalne samouprave ako nisu dobri sa županom, neće dobit kune. Evo to je činjenica i vrlo teško je bit u oporbenoj ili nezavisni ili oporbena neka stranka i biti gradonačelnik. Jel to korektno? Jel to županija? Jesu to ceste? Jel to izmjena Zakon o cestama i mi sad spuštamo ovlasti županijama umjesto da smo donijeli jedan akt, jedan akt. Evo tu ej župan Sanader, on je obećao 2009. g. da će biti centar za gospodarenje otpadom lijepi okoliš, kako se zove, da će 2011. biti gotova, da će prva vrećica biti odložena u tom štetnom projektu u kojem je potrošeno 30 milijuna kuna za ništa. Za ništa, zaposlili ste 15-ak, 20 ljudi i sad nemate toga voditelja uopće i tako ćete im dati sada i ceste. I tako ćete im dati i ceste. Pa više su puta otvorili Lečevicu gore, ove trake otvorile, najavljivali, jedino šta je ostalo je janjci, pojelo se ono janjaca šta je bilo, čak i to je šteta, nema janjaca više. Jedino to. Nama trebaju projekti infrastrukturalni koji će pomoći razvoju poglavito Dalmatinske zagore. Više ste projekata otvorili zaista, to je nevjerojatno koliko se to naslikavalo, otvaralo, najavljivalo ali nema rješenja ali nema to je smiješno, da, ali ovo je istina, tko ne puše u županiji u vaš rog, samo što je problem što se u Splitsko-dalmatinskoj županiji je borba za prijestolje. Imamo Sanaderove, imamo Bobanove, imamo ove, imamo one i onda uglavnom na tome sukobu traje a ovo ceste, to je samo moć, to je samo moć, pitanje moći. Znači jedini akt koji je bio pravi je trebalo gašenje županija, gašenje, ja kad sam se kandidirao za župana, da sam bio izabran ali sam sam, umalo ih nisam dobio ali zamalo bila je panika nemila, prvi što bi bio moj prijedlog, gašenje županija. Koji je smisao županija ajde nek mi neko objasni ovdje meni. Koji je smisao županija osim šta decentralizirana sredstva šalje županiji i oni lojalni i odavnim čelnicima plaćaju asfaltiranje kao što sam rekao u ovome slučaju. Ponavljam, evo otić ćemo, evo je bivši župan, sad politički tajnik HDZ-a Ante Sanader, pokazat ću vam na svakom mjestu uzorak asfalta, znači uzorak, vidjet ćete izborne cikluse, lokalni, predsjednički, točno se vidi. Svak izbori se crni asfalt a sve manje ljudi i stanovnika, sve manje se ulaže u bitne infrastrukturalne objekte. 100 000 ljudi je otišlo iz Dalmatinske zagore otkad su osnovane županije, od kad funkcioniraju. 100 000 ljudi. Znači nešto ne funkcionira. Nije to prava decentralizacija ako je čelnik samouprave ovisan o bilokakvome projektu o jednoj osobi u ovome slučaju samo će dijeliti novac oni, koja je to funkcija? I šta treba naravno, ja sam čak i poklonio 4 stolice, trebalo bi proširiti zgradu Splitsko-dalmatinske županije dolje prema rivi jer ja sam dao prijedlog na proračun ali nije bilo prihvaćeno da se digne kata zgrade jer šteta je da onoliko ljudi koji su primljeni sjede po hodnicima ili vanka ispred po travi, bar da imaju uvjete za rad a ne njih 15 u 15 kvadrata. Zato ponavljam još jednom, trebamo zaštititi naš novac i infrastrukturu, graditi u interesu razvoja tih područja, a ne u interesu opstanka župana i županija. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Kao što je predlagatelj pred nama je danas u Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Konačnim prijedlogom zakona. Danas ćemo raspravljati o pitanjima koje se trebaju urediti ovim zakonom. Na početku je bitno napomenuti da se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se osiguralo konzistentno provođenje Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu i radi usklađivanja sa novim Zakonom o sustavu državne uprave pa je zato potrebno izmijeniti zakone kojima se propisuje stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova Predloženim zakonom će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti nadležnim upravnim tijelima županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenim poslova državne uprave koje se odnose na prostorno uređenje. Npr. u postupcima kod izdavanja lokacijskih dozvola za građenje za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta i građevina iz članka 4. stavka 1. podstavak 6. ovog Zakona posebne uvjete izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koje se odnosi na prostorno uređenje. Posebni uvjeti izdaju se prija izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojima se provodi dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu. U postupku kada pravna osoba upravlja javnom cestom odnosno koncesionar želi stupiti u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju zahtjev za stupanje u posjednom nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koje se odnosi na prostorno uređenje. Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na temelju prometnog elaborata. Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste i koncesionari uz prethodnu suglasnost ministra odnosno ŽUC-a uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog suglasnost nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koje se odnosi na prostorno uređenje ovlašteni su izmijeniti prometni elaborat iz stavka 1. ovog članka odnosno postojeće stanje iz stavka 2. ovoga ovoga članka. Sve zahtjeve, posebne uvjete i suglasnosti neće se više raditi u uredima državne uprave jel se oni gase nego nadležna upravna tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Slijedom navedenog donošenje ovog zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave NN br. 66/19, a u cilju uspostave jedinstvenog pravnog sustava RH. Treba napomenuti da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna RH. U izvješću o provedenom savjetovanju, javno savjetovanje u Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Konačnim prijedloga zakona bilo je nekoliko primjedbi koje predlagatelj nije prihvatio, osnovni razlog što nije prihvaćeno jer se većina njih nije odnosila na predloženi zakon, a neke primjedbe ministarstvo će sigurno imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama. Svakako, Klub zastupnika HDZ-a podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ustvari zakon kao takav je tehnička provedba odnosno usklađenje zakona kako bi se mogao provesti novi Zakon o sustavu državne uprave odnosno velika reforma kako je to najavljeno iz redova Vlade odnosno redova vladajućih koja se zove nekakvom velikom decentralizacijom državne uprave i prenošenjem određenih ovlasti i poslova na županije kao lokalne odnosno regionalne samouprave. Osobno, a i kao članica političke opcije Liberala sam veliki zagovornik decentralizacije državnih poslova s obzirom da je u više navrata dokazano da sve ono što preuzmu lokalne odnosno regionalne samouprave u pravilu se ti poslovi na terenu obavljaju i kvalitetnije i na korist građana nekako adekvatnije nego što se to čini kada se čini sa razine centralne države. Naprosto se svi problemi i bolje vide i jasnije razaznaju na mjestu gdje se događaju nego sa razine centralne vlasti. I u tom smislu i onaj prvotni zakon, a i sve ove zakone koji u stvari usklađuju se sa temeljnim Zakonom o sustavu državne uprave odnosno prenošenju ovlasti na županije, GLAS će podržati. Međutim, kao što smo u raspravama kod donošenja prvog zakona odnosno prvih izmjena, reformskih izmjena, a i donošenja cijelog niza zakona usklađenja upozorili, upozorit ćemo i ovaj puta. Naime, ne može se čovjek oteti dojmu da je pod firmom velike decentralizacije ovlasti u stvarnosti pokušalo se prenijeti ovlasti županijama i dati snagu i moć županijama kako bi se zacementiralo postojeće administrativno upravljanje ovom državom, znači kompletan administrativni sustav koji je u više navrata i u mnogim izborima do sada, izbornim kampanjama doveden u pitanje i u mnogim je programima političkih stranaka, pa i one koje na vlasti, bilo da će se izvršiti adekvatna analiza stanja pa tek onda ići u određene zahvate i decentralizacije, a eventualno i centralizacije nekih poslova odnosno novi regionalni ustroj RH i uopće pitanje velike rascjepkanosti, administrativne RH počevši od toga da imamo stvarno veliki broj lokalnih samouprava koje su nažalost sve teže održive, a posebno je to bilo u razdoblju gospodarske krize koja je vladala i u Hrvatskoj. Govorilo se da treba i tu napraviti određene zahvate i rezove, pa se između ostalog govorilo i o tome da će se županije drugačije koncipirati. Ja osobno ne mislim da su županije kao međustepenica vlasti između lokalne samouprave i centralne vlasti nešto što je bespotrebno kao što je tu maloprije kolega rekao. Ja mislim da županije jesu potrebne, možda ne ovakve kakve su sada i ovaj broj kakav je sada, ali sigurno kao jedno tijelo i među, između lokala i centralne vlasti koja može koordinirati određene poslove i imati određene ovlasti na određenom području su sigurno korisni, to govorim iz osobnog iskustva i žao mi je da država nije krenula, ne u ovom dijelu prenošenja ovlasti možda vezano uz poslove koja je imala nekad državna uprava, nego u onom dijelu koji se odnosio na već dobivene ovlasti u županijama, a to su u zdravstvu i i obrazovanju te nisu išli korak dalje u tom dijelu i dali veće ovlasti županijama u sadržaju tih resora, znači i zdravstva i obrazovanja, ali naravno, uz adekvatna sredstva koja bi to pratila. To nije imalo, tamo se hrabrosti od one Vlade Ivice Račana koja je napravila prvi korak, nije se imalo hrabrosti krenuti dalje i nešto učiniti i učiniti najprije kvalitetnu analizu, a onda ići i u daljnje korake decentralizacije. S ovim što se sada čini,

pa ja sam o tome govorila, kažem, kad su oni set zakona donesen vezano za neke druge resore gdje je rečeno da će se prebaciti određena sredstva, odnosno uglaviti uglaviti određena sredstva u proračunu za 2020. g. koja su do sada bila potrebna za funkcioniranje državne uprave koja će prema Ministarstvu financija biti dostatna za obavljanje poslova na razini županija i koja će biti prihod županijskih proračuna, a o tim sredstvima će županije pojedinačno pregovarati sa centralnom vlašću, što je potpuno suludo, što znači da to nije decentralizacija. Decentralizacija bi bila stvarna kad bi bila i fiskalna, znači kad bi županije imale izvorne prihode, ne samo za ove poslove jer ovdje je relativno mali broj u stvari, djelatnika koji će preći u županije s obzirom da županije i sada imaju već već poslove, prihvaćene te poslove prostornog uređenja i graditeljstva i to sigurno sada bolje funkcionira nego što je funkcioniralo unatrag 6, 7 godina kada je to radio Ured državne uprave, sada to rade županijski uredi, znači tu nije veliki broj ljudi, ali sigurno da bi se kvaliteta usluge poboljšala, ne samo zbog plaća koje su i inače u županiji bolje nego i viši su koeficijenti nego što za državne službenike nego i zbog ulaganja u te ljude, a i prostore u kojima oni rade, sigurno će biti potrebno dodatnih novaca i izbora sredstava kako bi se to radilo, tako da bi ljudi bili zadovoljni, odnosno kako bi te funkcije bile ispunjene onako kako je to potrebno i predviđeno. Ovako da li će to biti potrebno, kako je predviđeno i zamišljeno, to ćemo, naravno vidjeti. Hoće vjerojatno jer će se svaki župan i županijska vlast potruditi, ja se nadam, barem oni koji to mogu, ima onih koji to i ne mogu u Hrvatskoj. Ja dolazim iz županije koja je uvijek na svojim leđima iznijela taj neki minus kojega je plasirala država donošenjem ovakvih zakona jer je to mogla, ali ima županija u Hrvatskoj koje to baš i ne mogu, a s druge strane, kažem, želimo upozoriti na ovaj način je otvoren ću reć, HDZ, budući da vlada u većini županija u RH, otklonio bilo kakvu sumnju odnosno bilo kakvu ideju o tome da se danas sutra razgovara o preustroju, administrativnom preustroju RH, u smislu da se poveća učinkovitost, efikasnost rada regionalne razine vlasti. Tolike ovlasti koje su date sada kroz ovo prenošenje ovlasti ureda državne uprave, naprosto teško da će netko pokrenuti kao pitanje, naime po meni i po nama bi to bili preveliki zahvat i prevelika reforma koju teško da će politički netko moć izdržat nadajući se da će mandat nakon toga ponoviti tako da evo, želimo upozorit na to, želimo upozorit da novci nisu osigurani, da pitanje financiranja nije samo pitanje financiranja kadrova njihovog ulaganja u kadrove obrazovanja, prostora u kojima će radit itd., nego pitanje financiranja ovih poslova vezanih konkretno uz ceste pa i druge resore ali recimo ovdje uz ceste danas o tome razgovaramo i ustvari pitanje novaca koje država može osigurat kao izvorni prihod ne samo za obavljanje ovih poslova, to bi bila prava decentralizacija, nego da se osiguraju prohodi iz kojih će se financirat ulaganja u te ceste. u te ceste. To bila pravi potez decentralizacije. Pitajte u županijskim cestama kako stoje sa prihodima i na koji način krpaju ceste. O lokalnim samoupravama neću ni govorit, niti kune lokalne samouprave nemaju kao izvorni prihod za značajnije ulaganje u ceste. Ono šta prikupe kroz komunalne doprinose nije dostatno ni za probijanje ceste sa bagerima a kamoli za gradnju tih cesta i ulaganja u infrastrukturu koju je potrebno ugradit u lokalne ceste. Dakle to bi bila prava tema a ova tema da smo sad tu napravili neku veliku decentralizaciju, veliku reformu, to nije ništa drugo nego jedan dosta spretan politički manevar, to se mora priznat, tu u HDZ-u su majstori za to a i još neki koalicijski partneri su isto tako majstori za to pa su sada zabetonirali županije ovakve kakve jesu danas i vjerojatno ih nijedna politika narednih 50 g. neće bit u stanju odbetonirat niti uopće čak možda otvorit niti pitanje reforme koje bi se odnosilo na sadržaj administrativnog funkcioniranja RH u tom smislu i županija kao međuvlasti međuvlasti između lokala i centralne vlasti međutim kažem, mi ćemo podržat zakon s obzirom da smo podržali decentralizaciju, podržat ćemo i ovaj zakon međutim upozoravamo na ovo što mislimo da je važno da zna javnost tko šta obećaje i tko šta izvršava i tko se ustvari ruga sa građanima i biračima, pred izbore jedno, nakon izbora drugo, do kraja mandata treće. To nije odgovorna politika a ponajmanje vjerodostojna politika ali kako ne bi doživjeli napad da smo protiv decentralizacije jer bi se to i tako moglo izvrnut u nekakvom političkom spinu kako je to danas moderno, mi načelno podržavamo da se određene ovlasti predviđene ovim zakonima pa i ovakvim tehničkim, odrade i obave i da Sabor tome da zeleno svjetlo. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanoj kolegi Turini Đurić. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, i sadržaj ovog zakona u smislu ovog zakona je izmjena članka sukladno premještanje zapravo ukidanjem državnih ureda u županijama, ureda državnih uprava u županijama i stvaranjem upravnih tijela u županijama umjesto tih državnih ureda i u tom smislu doista nemamo ništa protiv ako je to smjer Vlade, primjedbe o tome smo već dali kad se donosio sam taj zakon ali u kontekstu ove rasprave valja reći slijedeće. kako je prethodna govornica kolegica Turina Đurić spomenula, ključna riječ kad se govori o ovoj temi je zapravo pitanje decentralizacije i sredstava koja su potrebna da bi se poslovi koji su definirani i u ovom zakonu, obavljali. Evo za početak pročitat ću jedan naslov, to je na sastanku ravnatelja hrvatskih ŽUC-eva, u Karlovcu, naslov je glasio, taj zaključak tog sastanka, lokalne ceste u Hrvatskoj u sve lošijem stanju, treba im rješenje za sustavno financiranje, ključna riječ ovdje je sustavno financiranje. Na obljetnici 20 g. postavljanja ŽUC-eva, g. Škorić izjavio je slijedeće, trebamo imati održivi sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta u RH jer je sadašnja preniska razina ulaganja dalje neodrživa i već sada dovodi u pitanje urušavanja razine sigurnosti prometa na tim cestama. Sadašnja sredstva za županijske i lokalne ceste iznose samo 44 000 po kilometru godišnje. Dakle predstavnici ŽUC-eva upozoravaju vrlo otvoreno i vrlo jasno da je narušena čak i sigurnost na tim cestama. Vjerujem da ste se našli u situaciji, dozvolite mi tu sliku, našli se u situaciji za ručkom kad imate svoje mjesto, sve vam je servirano, čak je stiglo jelo i onda se desi jedna nezgoda morate se ustati da bi zamolili tamo nekoga tko je prilično udaljen od vas za stolom, da vam dohvati sol, sigurno ste se našli u takvoj situaciji. Zašto spominjem sol? Na ovom slikovitom primjeru želim pokazati koliko je zapravo i decentralizacija u kojoj se nalaze sad Županijske uprave za ceste, u kakvom se stanju nalaze, jer to sam pročitao, mislim državni tajniče da je to točan podatak, ovdje sam našao inače slijedeću stvar, kaže sredstva se ŽUC-evima doznačuje u mjesečnoj visini od 1/12 utvrđenog godišnjeg iznosa, HC se sklapa sa ŽUC-evima Ugovor o financiranju, te u ime i za račun ŽUC-eva nabavlja sol za održavanje cesta, eto toliko o decentralizaciji. Dakle, i sol nabavlja, nabavlja HC, pa ona ispostavlja fakturu ŽUC-evima, kao da ŽUC-evi nisu sposobni nabaviti sol, a ionako je snijega sve manje. imamo povijesni kontekst u kojem smo, u kojem su nastale i ŽUC-evi i društva, regionalna društva za održavanje cesta, još tamo od '60.-tih godina to su tzv. društva za puteve, danas mislim da u RH postoji 14 takvih društava, podaci pokazuju da su njihova ovisnost o ŽUC-evima je nešto smanjena, bila je čak 80% njihovih izvora prihoda naslonjene na ŽUC-eve, dakle na javna, na javna sredstva, danas je to nešto manje od 65%.

će tražiti od upravnog tijela županije posebne uvjete za dobivanje lokacijske dozvole. Ne znam jel, jer jasno zapravo šta se ovdje zbiva? Ponovit ću još jedanput, ŽUC koja je osnivač županija tražit će od upravnog tijela županije posebne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole. I sad samo postavlja pitanje, koliko će to sve vremenski trajati i hoće li trebati doista iz jednog ureda u drugi koji možda odvaja vrata, trebati možda tjedan dana da taj zahtjev prođe. Ovo govorim stoga što se nadam da će na ovaj način barem efikasnost biti, biti veća u tom radu iako zbog ovih prethodnih izjava i samih predstavnika ŽUC vrlo malo, vrlo malo sredstava ŽUC-evi troše na izgradnju cesta, građenje, uglavnom je to na održavanje, najveći dio sredstava je na održavanje, a i za to nema dovoljno i sad dolazimo onda na ključne točke koje želim naglasiti, financiranje ŽUC-eva. Dakle, to financiranje se odvija, kako, kako sad da to kažem ne znam, odvija se na taj način da ministar odredi koliko će kojem pojedinom ŽUC-u dati sredstava da bi ostvario one planove. Tako je bilo u prošlosti, tako će vjerojatno biti, tako je sad, tako u budućnosti, a to nije, to Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje raspoređuje ministar prometa infrastrukture, sredstva koja HAC doznači ŽUC-u koristi se za financiranje izvlaštenja nekretnina, građenje i održavanje, te povrat kredita kojima se financira građenje županijskih lokalnih cesta. Te su aktivnosti sukladne godišnjim planovima građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta koje uz suglasnost ministarstva donosi ŽUC. Dakle, svaki ŽUC donosi suglasnost, svoj plan održavanja i gradnje, naravno to ide prethodno, prethodno se ide na županijsku skupštinu, prethodno je mišljenje ministarstva i sve je to lijepo, ali novca nema dovoljno i onda na kraju ipak odlučuje ministar o tome tko će, koliko će sredstava raspodijeliti. Jedna stvar koja još upada u oči, a vezana je za ŽUC, vezano je općenito za lokalnu, teritorijalni ustroj RH, tu postoji strašan, strašan, ovoga oprostite na izrazu, nered, postoji strašan nered, već sam spominjao to od plaće pojedinih načelnika gdje u pojedinim općinama, čak neovisno o veličini, zamjenik načelnika ima veća primanja nego načelnik u susjednoj općini, pazite zamjenik načelnika, o tome govorim. Ovdje se pokazuje da jest, da je po ŽUC situacija posve različita neovisno o tome koliko kilometara po zaposleniku ima, uglavnom moramo naglasiti ŽUC imaju mali broj zaposlenika koji evo u Osječko-baranjskoj županiji na jednog zaposlenika je gotovo 150 km ceste, ali ono što isto trebamo naglasiti da su plaće po zaposleniku, prema Državnom zavodu za statistiku, dvostruko veće od ŽUC-a, dvostruko veće nego u sektorima, na te stvari trebamo ukazati i mislim da zbog nepostojanja jasnih kriterija, a opet se onda vraćamo na lokalnu ili područnu (regionalnu), u ovom slučaju područnu samoupravu županije, na njihovo, odluke njihovih skupština, pa kasnije i onda odluka u tom društva koje je osnivač da oni mogu samostalno, znači ne smije se zadirati u samostalnost njihovog odlučivanja, ali ipak dozvolite da, da, da konstatiramo da je riječ o jer ljudi za isti posao dobivaju posve različite plaće, a u ovom slučaju evo vidimo u odnosu na druge sektore i dvostruko veće plaće, iako s obzirom da je mali broj zaposlenih ti ti izdaci nisu toliko veliki, najviši dio, najveći izdataka ide prema, prema održavanju cesta. Evo samo za kraj još samo da spomenem neke da ne budu samo ovoga kritike, što bi valjalo evo učiniti, dakle ovdje se, koristio sam i rad koji su napisali g. Anto Bajo, Marko Primorac i Mihael Blažeković, koji spominju slijedeće preporuke, meni se čine, meni se što ŽUC-evi trebaju, značajno poboljšati pripremu, izradu financijskih planova, kao i projekcije financijskih planova za duže razdoblje i donijeti ih na vrijeme, usklađene s procesom planiranja županijskih proračuna, ali i proračuna Hrvatskih cesta, utvrditi jasne kriterije za određivanje osnovice za obračun plaće, te obračun isplatu plaća i naknadu i naknada uskladiti s donesenim unutarnjim aktima i osigurati jednaka pravila postupanja. Vi znate, vi znate da svake ŽUC imaju i upravo vijeće koje dobiva naknadu za svoj rad, ne znam kakva je tu situacija, pretpostavljam da isto nije, nije ovoga uređena. Značajno poboljšati transparentnost poslovanja, naročito u području djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranje izvršenja planova računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja prihoda, rashoda imovine i zaduživanja te javne nabave. Inače državni nalazi revizije za 2017. g. pokazuju da u pojedinim županijskim upravama za ceste ima dosta nepravilnosti, dobili su uvjetno mišljenje, istina je da su većina njih bezuvjetno mišljenje ali o tim stvarima se treba pozabaviti. Na kraju treba zaključiti da županijske uprave za ceste nemaju dovoljno sredstava, to i nije baš decentralizacija ako oni većinu sredstava dobivaju iz Hrvatskih cesta, dakle oni imaju autonomiju da odlučuju o programima održavanja ali novca za to nemaju nego moraju čekati da im to Hrvatske ceste doznače, bilo je tu nekih prijedloga oko ove trošarine goriva koja sad 80 lp ide Hrvatskim cestama, kasnije oni s tim raspolažu, ali o tim stvarima treba razmišljati ako imamo županijske uprave za ceste da mogu odraditi svoj posao i na transparentan i jasan i predvidljiv način jer u suprotnom onda je bolje ih ugasiti pa neka Hrvatske ceste preuzmu taj dio posla jer nije riječ o sve skupa lokalnim i županijskim cestama u duljini od gotovo 20 000 km, 18 000 i nešto kilometara. Što se kažem tiče samog ovoga prijedloga zakona, ne vidim razloga zašto ga ne podržati, hvala. Zahvaljujem, prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite kolega. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Potpredsjedniče, dozvolite mi samo jedan prijedlog koji bi volio da razmotrite na predsjedništvu Sabora, evo na početku sjednice svjedočili smo jednom nemilom događaju, provociranju, iznošenja iz sabornice i ja bi predložio vama ako smatrate za shodno, da se kod takvih situacija, ispravno ste postupili, prekinuli ste sjednicu ali isto tako bi molio i da se ugase kamere. Naime, koju sliku šaljemo hrvatskoj javnosti, koju sliku šaljemo omladini, mladima, naprosto očito bi na sjednicama Sabora trebalo pisati ono +18 jer znači samo za punoljetne. Mislim da ovakve provokacije nisu dobrodošle i prvenstveno smatram da kao institucija da bi trebalo na takav način ograničiti određene kolege koji provociraju ovakve okolnosti. E sada o samom prijedlogu zakona. Naime, ovo je jedan formalno-pravno-tehnički zahvat usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave i u principu kad smo prihvatili krovni zakon, onda nema nekog rezona ne prihvatiti ovaj prijedlog zakona i ne usuglasiti se sa njim, to je jedno. Međutim iskoristit ću priliku i ukazati na određene možebitne nelogičnosti ili neka razina preklapanja ovlasti ali u smislu da isto tijelo samo sebi dodjeljuje ili formalizira određene stvari. Uredi državne uprave kad su bili uredi državne uprave, to je bila jedna druga razina, županijski ured je nešto drugo, sad kad su županije preuzele poslove iz nadležnosti državne uprave a sada po ovom novim zakonu, uredima državne uprave odnosno županijskim uredima, upravlja župan. Tu smo čuli isto u raspravi a možemo svjedočiti i u praksi da nažalost određeni čelnici županija ne postupaju u dobroj praksi, u dobroj vjeri tako da velim, tu može biti i određenih korištenja pozicije u onom cilju i smislu u kojem ne bi trebalo biti. Svjedočimo isto tako i izraženo je nezadovoljstvo puno puta sa samim stanjem prometnica, autoceste, državne ceste, ok, međutim županijske a pogotovo lokalne ceste kojima upravljanu ŽUC-evi odnosno županija, župan, svakako ne zadovoljavaju niti minimalne tehničke uvjete eventualno da se mogu kategorizirati kao nerazvrstane ceste koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Širina prometnica 2,70, maksimalno 3 metra, znači tu nisu ispunjeni minimalni tehnički uvjeti. Ulaganje u lokalne ceste, nula, u doslovnom smislu nula. Ako se jedanput godišnje pokose bankine, ako se očisti granje šumskog kompleksa ili ne znam odakle, to je upitno, komunalna poduzeća koja imaju vozila za skupljanje otpada, trpe štete, sve je to u nadležnosti ŽUC-a. ŽUC, razumijem s obzirom na raspodjelu sredstava, nema dovoljno financijskih sredstava međutim postavlja se pitanje uopće da li nam je potreban ŽUC, da li su nam ŽUC-evi potrebni? To je prvo pitanje koje postavljam. Bila su određena razmišljanja u prethodnom periodu da se županijske ceste, lokalne ceste da naprosto preuzmu Hrvatske ceste. Kad pogledate razinu održavanja državnih cesta, to je vrh vrhova. 5 do 6 puta minimalno kroz godinu održavanje bankina, prvi zahvat, drugi, odvodni jarak itd., županijske ceste ako jedanput, a lokalne ceste uopće da ne govorim. Situacija nije zadovoljavajuća. I naravno kao čelnik lokalne samouprave, građani su upućeni na nas, načelnike, gradonačelnike, mi naprosto nemamo alata, nemamo mogućnosti a radi se uglavnom govorim o lokalnim cestama, županijske ceste svojim dimenzijama, ajde mogu zadovoljit donekle, međutim što je bitno? Bitno je kada bi kojim slučajem prometni inspektor došao, on bi naprosto morao kao što stavlja blombu na ugostiteljski objekat, stavit blombu zatvoren promet na određenim lokalnim prometnicama. U gorem su stanju nego nerazvrstane ceste koje održava lokalna samouprava koja usput rečeno ne dobiva niti lipe za svoje nerazvrstane ceste kojih u prosjeku ima tri do četiri puta više u dužini i širini po površini nego lokalnih cesta kojima upravljaju ŽUC-evi. Ja sam i očekivao zato sam i postavio kroz repliku pitanje kada će doći Zakon o cestama jer smatram da je to ključan krucijalan problem koji moramo riješiti. I sada kada je još župan dobio veće ovlasti, naravno da se to negativno reflektira. Nažalost, moram konstatirati ovisno o političkim opcijama. Nije svagdje pravilo, ima i pozitivnih primjera, međutim uglavnom ne mogu izraziti zadovoljstvo sa tim. Pa tako u ovim izmjenama zakona imamo članak 4. kojim se članku 97. mijenja, znači radi se jedna forma koja manje-više koja manje-više velim nije sporna. Međutim, tu se govori citirat ću „Kada se javna cesta razvrstava u jednu od četiriju skupina razvrstava u drugu skupinu ili prestaje biti javna cesta“. Što to znači? Nerazvrstane ceste nisu kategorizirane kao javne ceste. I dajete mogućnost u sljedećim izmjenama zakona da lokalna samouprava može preuzeti na upravljanje lokalne prometnice jel one uglavnom jesu unutar naselja, one uglavnom povezuju naselja unutar određene lokalne sredine. Zašto to govorim? Nažalost promjenom političke vlasti, mi smo imali relativno jako dobru suradnju i mogu pohvaliti, konkretno govorim za Varaždinsku županiju, isti ravnatelj ŽUC-a jednaka politika, promjena vlasti situacija je nezadovoljavajuća, čak ne dobivamo niti odgovore upite. Mi smo napravili registar prometnica katastar svih prometnica od državnih, županijskih, lokalnih, nerazvrstanih i upravo temeljem toga snimili kompletnu situaciju i šaljemo uporno dopise svake godine što mi smatramo što naše tehničke službe smatraju da bi trebalo na pojedinoj prometnici urediti. sufinanciramo. Međutim, kada tražimo da sami interveniramo ne dobivamo … čak ne dobivamo niti odgovor. To je žalosno. Da ne govorim o gradnji nogostupa, nema šanse. Nerazvrstane ceste bolje su uređene nego javne ceste odnosno lokalne ceste na području lokalnih samouprava. Isto tako osvrnut ću se kratko i na nerazvrstane prometnice. Očito kao da te prometnice kao da se lebdi po njima, kao da se po njima ne vozi. Ja razumijem da je financijski problem, međutim s punim pravom naši građani upućuju upite na načelnike i gradonačelnike, veli plaćamo iz cijene goriva. Postoji lokalni porez koji je prihod isključivo županije, pa dajte inicijativu, ja ću je dati da taj lokalni porez ide u proračun ŽUC-a i da se popravi situacija na prometnicama koje ima ŽUC upravu. Županije to troše to je porezni prihod, znači ne namjenski. Naravno da je to zahvat Ministarstva financija, ali isto tako mislim da bi bilo dobro pozitivno da dođe inicijativa od resornog ministarstva jer vi ste odgovorni za stanje na prometnicama, javnim, neovisno kome su povjereni poslovi. To su iznosi negdje više, negdje manje, ali svakako može biti doprinos. Naime, zašto to govorim? Sada kada su županije preuzele funkciju ureda državne uprave, postavlja se pitanje koji je smisao županija? Postavlja se pitanje da li ona treba imati skupštinu, da li treba imati direktno biranog župana? Meni kao liberalu mnogi mogu zamjeriti, međutim pitanje je i operativne funkcionalnosti kao takvih. Oni vrše decentralizirane funkcije, a sa ovim zakonom oni su produžena ruka države, oni su u punom smislu riječi regionalna država. A tu isto postavljam pitanje i financiranje samih županija. Da li se one mogu financirati iz porez na dohodak? To nema smisla. Naravno to nije područje izmjena zakona, ali je pitanje vezano na taj dio. dalje zakona, ja bih volio velim članak 97. definira citirat ću ga „ili prestaje biti javna cesta“, odluku donosi ministar, ali isto tako volio bih da se u članku 98. koji definira nerazvrstane ceste da se tu još dodatno intervenira u ovaj dio jel tu je ograničeno, kaže članak 98. „Ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika“, ima neke logike, međutim isto tako, a što je sa onim sredinama koje žele preuzeti odgovornost temeljem opravdanog zahtjeva svojih građana da oni vrše uslugu održavanja, čišćenja, uređenja lokalnih prometnica i radi se unutar naselja. Imate još jedan nesklad u praksi, gradske ceste se od snijega promptno, županijske ceste nažalost sa danom, dva zakašnjenja. Kome se upućuju kritike za to? Pa čelniku lokalne samouprave. čelniku lokalne samouprave. Naprosto nismo u mogućnosti intervenirati. Tražili smo da se upravo u naseljenim mjestima zajednički organizira zimska služba, naravno to je interesantno na onim područjima gdje ima snijega, a hvala Bogu kod nas ga ima i preko mjere. Ništa manje nego Gorski kotar ili Lika. Nismo mogli dobiti nikakvu suradnju itd., da mi imamo raspisane natječaje godišnje ovako, onako, lijevo, desno, ostavljam pitanje. Čemu uopće služe županijske uprave za ceste? Čemu služe upravna vijeća? To je trošak. Tako i tako ne donose nikakve odluke nažalost. Govorim o primjeru o kojem znam. Isto tako financiranje nerazvrstanih cesta. Ima ih više 2 do 3 puta nego županijskih i lokalnih, ponavljam niti jedne lipe, a građani pitaju kroz cijenu benzina, kod registracije, kod poreza na motorna vozila. Mislim da je to jedna nepravda i očekivao sam i očekujem isto tako kad će doći zakon koji je prošao javnu raspravu iako te teme se tamo ne reguliraju, reguliraju, ali očekujem da dopunite i da otvorite te mogućnosti jer vjerujem da je veliki broj gradova, za općine ne mogu tvrditi spreman preuzeti odgovornost, ali uz pravičnu nadoknadu. Koja usput rečeno neće biti dostatna za sve ono što treba raditi, ali spremni smo iz poreznih prihoda vlastitih, upravo da bi na zadovoljstvo građana i sigurnosti svih sudionika u prometu. Hvala i vama. Nastavljamo s izlaganjem u ime kluba zastupnika. Slijedeći je kolega Davor Vlaović ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata. Izvolite kolega Vlaović. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, ovaj prijedlog Zakona o cestama s konačnim prijedlogom zakona po hitnoj proceduri je iz razloga da se prati tijek navodne reforme decentralizacije, uređenja sustava državne odnosa prenosa ovlasti na županije. pravom se treba postaviti pitanje, koji je konačni cilj ovih aktivnosti. Da li je cilj kvaliteta usluge građanima ili je cilj samo politički politički da se kaže da se nešto radi i da se kroz tu reformu omogući nekome da ima veće ovlasti. Mislim da bi prvi cilj trebao biti da imamo jeftiniju državu, a činjenica je da imamo skupi sustav i aparat državni i da bi trebala biti u konačnici bolja kvaliteta usluge građanima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave kad je riječ o ovom predmetnom zakonu. Naime, i u ovom zakonu se navodi da za provođenje zakona nije potrebno dodatna financijska sredstva. Pitanje da li je, evo mi već sad neki 65, ovo je 66 ili 67 zakon koji hitno mijenjamo da bi se uskladila sa sa navodnom reformom zakonodavstvu, da li su sagledani učinci ovih propisa i koje će to biti uštede i da li će doći do povećanja kvalitete pružanja usluga građanima i jedinicama lokalne samouprave, a prije nekoliko godina kad su županije preuzele poslove iz Ministarstva graditeljstva odnosno državne uprave preuzimali i djelatnike kad je bila zbog povećanih potreba posla prijenos to na županije, preuzeli smo djelatnike županije i samo smo prve godine dobili sredstva za njihove plaće. Već druge godine ne. Pa je pitanje moje, bilo je riječi da će ovu reformu pratiti i prijenos financijskih sredstava i da će to biti planirano u proračuna za naredne 3 godine, volio bih vidjeti da li je to stvarno tako i da li će biti tako jer se dovodimo u situaciju da ćemo opet prenesti ovlasti, poslove, ali ne i sredstva za rad i za provođenje ovih aktivnosti i da će i na taj način biti dovedeno u pitanje funkcioniranje same kvalitete pružanja usluge građanima i jedinicama lokalne samouprave. Jer trenutno u upravnim odjelima za graditeljstvo i prostorno uređenje po županijama nedostaje kvalitetne stručne radne snage jer teško je za te iznose osobnih dohodaka da ćete dobiti na te poslove arhitekta ili magistra građevine, najčešće se tu zapošljavaju pravnici i problem je što u većini tih upravnih odjela i dalje je velik broj zaposlenika na ugovor o radu na određeno vrijeme, što evo demotivira iste da se stručno usavršavaju i da kvalitetno i na vrijeme obavljaju svoje poslove. Pa mislim da bi i to trebalo trebalo potaknuti i istaknuti kao jedan od problema koje treba hitno rješavati kad se već prenose ovlasti na županije ovim zakonom i dodatni poslovi preusmjeravaju na županije. Također, je ovdje važno reći da i već je spomenuto taj odnos lokalnih cesta, nerazvrstanih cesta, županijskih, gradskih i državnih cesta i ja evo želim potaknuti da kod pripreme novog Zakona o cestama se raspravi i odnos po županijama. Koliko u kojoj županiji je lokalnih cesta, gradskih cesta, državnih cesta, jer činjenica je da neke županije koje su bile politički aktivnije, kažem moćnije i bliže vlasti su, imaju povoljniji omjer državnih cesta pa je onda održavanje i građenje im lakše, a neke županije imaju veliki broj i veliki broj kilometara lokalnih i nerazvrstanih cesta i imaju otežano održavanja, a o građenju da i ne govorim. Jer primjerice ako jedna županije kroz županijsku upravu za ceste ima 6 miliona kuna godišnje za investicije i građenje pa ja vas pitam koliko se tu može napraviti napraviti u izgradnji ako znamo koliko danas košta kilometar izgradnje nove lokalne ceste. Mislim da na taj način ne dajemo jednaku šansu za razvoj svim regijama i da sigurno treba razgovarati o modelu financiranja županijskih uprava za ceste jer na ovaj način ovo je neodrživo i jednostavno će se sustav urušiti, jer ako želimo, a ističemo stalno i kroz druge zakone da je povećano, povećati sigurnost u prometu, da želimo smanjiti broj poginulih i stradalih na našim cestama, onda nije dovoljno samo naglašavati problem alkohola, brzine, mobitela, nego treba pošteno reći i kakva nam je kvaliteta lokalnih, gradskih, županijskih, pa i državnih cesta na našem području, kolko se u njih ulaže, gdje su to kritične točke i što tu možemo napravit. Sigurno da sa postojećim sredstvima s kojima raspolažu ŽUC u ovom trenutku to nije moguće pratiti da bi dostigli onu sigurnost u prometu koju želimo. Naravno da tu i kroz investicije želim ponovno želim istaknuti problem i prometne povezanosti, pogotovo Slavonije, Baranje i Srijema gdje želimo znamo da je po BDP-u su, najlošije stoje Slavonija i Lika i ako želimo u Slavoniji potaknuti investicije i omogućiti građanima da tamo ostanu živjeti onda sigurno treba pojačano investirati u izgradnju izgradnju cesta i prometnu povezanost jer nije dovoljno samo izgraditi cestu do Križevaca i Koprivnice, nego pod hitno nastaviti s investicijama i spajanjem podravskom magistralom Osijeka i pripadajućih naselja na ovoj cesti prema Zagrebu, ali isto tako treba istaknuti i veliki problem što je više puta istaknuto da imamo pojačani promet teretnog kamionskog prometa, međunarodnog prometa na našim našim gradskim, državnim i lokalnim cestama jer izbjegavaju strani prijevoznici i plaćati cestarinu u RH, pa ne voze autocestom, nego voze ovim magistralnim cestama i sigurno da moramo naći model kako vratiti taj teretni kamionski promet na autoceste autoceste da se ne uništavaju ove lokalne, gradske i državne ceste koje su ionako po županijama u lošem stanju i još jednom istaknuti i taj problem graničnog prometa, prekograničnog prometa i zakrčenje naših cesta i graničnih prijelaza i u Staroj Gradiški i u Slavonskom Brodu, a evo pogotovo ove godine bilo je i u Lipovcu gdje je praktički onemogućeno građanima Lipovca i ostalih naselja zbog zakrčenja prelaza prema da je dio kamionskog prometa išao tim lokalnim cestama, jednostavno nisu mogli obavit ni poljoprivredne radove, izić iz svog dvorišta sa traktorom ili kombajnom jer je bio gust promet, pa evo sigurno da se tu moraju tražit rješenja zajedno sa lokalnom i regionalnom samoupravom, ali i Ministarstvo prometa je sigurno tu glavno koje bi trebalo pokrenuti tu inicijativu. Kad je riječ o samom ovom zakonu bilo je i primjedbi u javnoj raspravi, a ja ću evo ponovit da je sigurno jedinicama lokalne samouprave otežavajuća okolnost da predugo traju procesi ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, a kojem prethodi postupak izvlaštenja jer je ova procedura definirana i Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o izvlaštenju koji je ovdje zbog Zakona o cestama, kad je riječ o izgradnji lokalnih i nerazvrstanih cesta, puno stroži i jednostavno otežava ishođenje lokacijske dozvole i ulazak u posjed, pa je nužno da kod slijedećeg zakona, novog Zakona o cestama koji se najavljuje, da se i ovo razmotri i da se ubrza procedura izvlaštenja i uvođenja u posjed kako bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave da mogu na vrijeme ishoditi dokumentaciju i prijeći izgradnji cesta, pogotovo što se i kroz javne pozive za EU sredstvima kroz mogućnosti ruralnog razvoja postoje i EU sredstva za ovakove investicije, a cilj nam je onda privući više sredstava, a ovo je jedna od kočnica koju treba ispraviti. Također bih evo iskoristio priliku postaviti pitanje da li su ishođene dozvole za izgradnju pristupnih cesta na području općine Stara Gradiška, nedavno je evo otvorena izgradnja mosta kod Stare Gradiška gdje bi se spojila autocesta Republike Srpske i BiH, prema RH, prema čvorištu Okučani, a lokalno stanovništvo se pita da li su u planu i kad će biti početak gradnje pristupnih cesta od tog novog mosta prema čvorištu Okučani odnosno da li su, da li je itko od njih pitao kako će se to reflektirat na kvalitetu njihovog života tamo, da li će oni moći doći do svojih poljoprivrednih površina, da li će se moći baviti onim aktivnostima koje su radili na tim površinama, a najčešće je tamo ratarstvo i stočarstvo i isto tako važno je, tamo imamo i 2 državna lovišta, gdje su važne migracijski putovi divljači, da li se vodilo u tom projektiranju o, računa o ovome, odnosno koji je interes RH, da li štititi svoje građane ili samo dobra suradnja sa BiH, sa Republikom Srpskom, naravno da smo mi iz HSS-a da za ulazak BiH u EU, ali tražimo jednak tretman prema građanima koji žive i s ove i s one strane rijeke Save, a ovo naglašavam iz razloga što je evo i nedavno bio prosvjed stanovnika u Bosanskoj Posavini, naselja Garevac i ostalih naselja, gdje se tamo Republika Srpska planira izgradnju autoceste i plinovoda preko kuća naših Hrvata povratnika, moje pitanje da li smo mi, vi iz Ministarstva prometa ili netko od nadležnih ministarstva i državnih institucija odreagirala i pomogla našim sugrađanima da se reagira na projektiranje te autoceste i plinovoda, da se zaštiti hrvatski živalj u u Bosanskoj Posavini, a ne da im se opet ruše kuće, a ovdje blagonaklono mi dajemo dozvole, gradnja mosta, gradnja pristupnih cesta bez obzira dal je to naš interes lokalnog stanovništva ili ne, mislim da moramo štitit Hrvate ma gdje živjeli. I također evo kad sam već spomenuo EU sredstva, doživljavamo jedan apsurd, pa ga želim ovdje istaknuti da se zahvaljujući inicijativi lokalne samouprave napravi ideja i od ideje dođe i do projekta i do ishođenja projektne dokumentacije za uređenje lokalne prometnice sa zacjevljenjem, sa pješačkim stazama, sa svim, da je projekat vrijednost nekih 20 milijuna kuna, da je čak država dala sredstva za projektnu projektnu dokumentaciju i sad taj projekat i građevinska dozvola stoji, a riječ je o općini Brodski Stupnik, nema se gdje kandidirati, nismo predvidjeli mogućnost da se takova sad projekat onda dovede dovede i u finalizaciju pa evo moje pitanje u prigodi u ovih cesta, hoćete li što poduzeti da ovakvi projekti a ima još, ne samo u Slavoniji nego u cijeloj Hrvatskoj koje su jedinice lokalne samouprave same iskreirale, isprojektirale, čak je evo i potpomognutim i sredstvima EU-a, i žalosno bi bilo sad da taj projekta, da građevinska dozvola stoji u ladici nego evo tražim ako već nema natječaja i mogućnosti da se kandidira prema EU sredstvima kroz nekakvu projektnu dokumentaciju, kroz nekakve modele, onda da se takvi projekti gdje imamo građevinske dozvole, isfinanciraju iz nacionalnih izvora i evo, tražit ću i kod donošenja državnog proračuna da se ovo uvrsti u naš proračun. Hvala lijepa. Hvala i vama, nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a je kolega Branko Hrg. Izvolite, kolega Hrg. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva. Ništa se neće bitno promijeniti na terenu donošenjem izmjeni ovog zakona jer neće više posebne uvjete izdavati uredi državne uprave nego će izdavati upravni odjeli županija tako da tu nema nekih velikih problema ali bit će ipak malo bolje u ovom djelu obzirom da su upravni odjeli u sastavu županije koja u krajnjem slučaju ma interes da nešto napravi na cestama pa neće onda imati onih problema od ureda do ureda, između ureda tko je je državni, tko je lokalni dužnosnik i tko je kome nadležan, tko je iznad koga. Dakle, u tom djelu normalna stvar. No ono što su svi do sada naglašavali pa i ja ću naglasiti, u redu je da kad je ovakva tema na dnevnom redu, da kažem da bi se izdavali posebni uvjeti za lokacijske dozvole, mora se imati sredstava da bi se moglo graditi. I nadovezat ću se na već govoreno, nije dobro ovo kako sada imamo posloženo financiranje ceste, nije dobro. I nije normalno da se iz trošarine na gorivo ne odvaja ništa za županijske, lokalne i nerazvrstane ceste. Taj se novac skuplja na terenu ne samo na benzinskima uz autocestu, on se skuplja tamo gdje ljudi žive i danas imamo stvarno jednu situaciju u Hrvatskoj a što je ponavljam ovdje govoreno, da su neki krajevi Hrvatske uređeni jako dobro, nisam zavidan, nisam zavidan, odlično da jesu ali ipak jedna sugestija za neka buduća vremena, resorno ministarstvo, ne Ministarstvo uprave koje u ovom djelu ima obavezu spajanja ovih ureda, nego Ministarstvo prometa da se ozbiljno razmotri ravnomjerniji razvoj cestovne infrastrukture u RH jer mi danas imamo još uvijek u Hrvatskoj, u pojedinim dijelovima neasfaltiranih županijskih cesta i lokalnih cesta, ima i državnih, da, ima tamo jedna kod Čazme, kroz onu šumu ide jedna jedna dosta dugačka državna cesta ali sad govorimo ovdje o lokalnoj razini, o cestama na lokalnoj razini, da ne govorimo o nerazvrstanim. Imamo znači kuća, imamo ljudi koji žive u ruralnim prostorima, koji nemaju asfaltnu cestu. Drugi dio problema gdje bi se također trebale izdavati posebni uvjeti za lokacijske dozvole je rekonstrukcija cesta. te lokalne i županijske ceste su danas preopterećene u prometu ne zbog samo povećanog prometa nego zbog tereta koji njima prometuje. Posebno u ruralnim dijelovima. Imamo danas ogromne strojeve koji više i nisu traktori, koji jednostavno zbog svog tereta te ceste pojačano uništavaju. Kažu autoprijevoznici, cestovni autoprijevoznici da im u jednom djelu takvi strojevi, tzv. traktori nisu ni lojalna konkurencija jer da autoprijevoznici kod registracija plaćaju naravno dio za ceste a ovdje imamo situaciju da se ne plaća, voze se dosta velikom brzinom govorim, to iz lokalnog iskustva na onom području iz kojeg dolazim, području oko grada Križevaca i okolnih općina, dakle se kreću ogromni traktori po tim cestama, uništavaju te ceste, jednostavno ŽUC pa ni lokalne samouprave za nerazvrstane ceste, nemaju sredstava to sanirati. Saniramo cestu recimo od Križevaca do Apatovca gdje je punionica izvorske i mineralne vode, gdje znači svakodnevno idu šleperi po tu vodu, saniraju ŽUC dionicu po dionici, malti ne kilometar, dva po kilometar, dva, taman kad dođe do kraja, prvu treba opet dionicu sanirat. Znači mi imamo situaciju ako hoćemo izdavat posebne uvjete za lokacijske dozvole, ako hoćemo da se nešto radi, moramo još neke zakone promijeniti koji će omogućiti da se mogu izdavati posebni uvjeti za lokacijske dozvole i da se malo ozbiljnije krene prema ravnomjernijoj raspodjeli sredstava jer definitivno napravljena velika nepravda posebno u jednom djelu, u jednom periodu ne tako davno kada su pojedini ŽUC-evi dobili ogromna jednokratna sredstva dok su drugima uzeta dok su drugima uzeta i nikad im nisu više povraćena na tu razinu. Tu je došlo do još većeg nesrazmjera u razvoju cestovne lokalne infrastrukture. Dakle, mi ćemo naravno podržat ove izmjene ali upozoravamo i na ovaj problem koji je prisutan u Hrvatskoj, u dobrom dijelu Hrvatske. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Miro Bulj. Kolege Bulja nema dakle gubi pravo na raspravu. Nakon njega je Petar Škorić. Kolege Škorića nema, gubi pravo na raspravu. Nakon njega je kolega Borić, kolege Borića nema, gubi pravo na raspravu. Nakon njega je kolega Saša Đujić, kolege Saše Đujića nema, gubi pravo na raspravu. Nakon njega je kolega Gordan Maras. Evo kolege Gordana Marasa. Izvolite.

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Zbilja mora čovjek reći da je vrlo teško isplanirati kada će ti biti rasprava s obzirom na situaciju u Hrvatskom saboru odnosno da se iznenada može desiti da desetak ljudi nema u sabornici. I sada ja koji sam planirao da će to biti možda za pola sata, 45 minuta došao sam ono u zadnju stotinku. Tako da sa te strane možda ne bi bilo loše da imamo određene stvari regulirane tako da se zastupnici bolje obavijeste. Kada govorimo o

hvala vam lijepo. Kada govorimo o ovom prijedlogu i kada govorimo o situaciji koju imamo u RH, a ja ću se posebno osvrnuti na grad Zagreb i na to koliko je u biti po meni potrebno ulagati i u cestovnu infrastrukturu, a nažalost nemamo situaciju koja je u Hrvatskoj obećavajuća odnosno jedinice lokalne samouprave kada govorimo pogotovo grad Zagreb ima jednu lošu naviku, a to je da svake godine građani svake godine građani sugrađani moji u gradu Zagrebu, Zagrepčani i Zagrepčanke vide radove na istim prometnicama odnosno na istim cestama. Lokalne jedinice bi trebale apsolutno više ulagati u infrastrukturu i više na neki na neki način povećavati kvalitetu te infrastrukture, naravno pod uvjetom da imaju novac. Znači mi imamo situaciju u gradu Zagrebu gdje gradonačelnik grada Zagreba raspolaže sa 400 milijuna kuna više novaca nego šta je imao recimo u prvih šest mjeseci prošle godine, ali to građani grada Zagreba ne osjete. Znači mi imamo neke mjere koje su okrenute populistički prema jednoj maloj skupini ljudi, a s druge strane nemamo nove mostove, nemamo nove prometnice, nemamo na kvaliteti koju bi trebali imati i ja mislim da ta razina transparentnosti u ulaganju u prometnu infrastrukturu, pogotovo u jedinicama lokalne samouprave treba biti na višoj razini. ono što Hrvatska je radila u proteklih 20 godina ulagala u prometnice, ulagala u autoceste, nažalost nisu pratila neka druga prometna rješenja i mislim da danas u Hrvatskoj treba omogućiti da se razvijaju i određene druge alternativna transportna rješenja, primjerice željeznica koja je u katastrofalnom stanju. To govorim na nacionalnoj razini i naravno što se tiče lokalne željeznice, lokalnog transporata prigradskog koji se eventualno nešto razvio oko grada Zagreba. Znači imamo dvije razine, jedna je ova državna razina koja nažalost kaska u prometnim rješenjima željezničkog tipa, a uvjeren sam da će vrlo brzo u EU stupiti uredbe na snagu koje će u smislu prometa regulirati čak i da zrakoplovno povezivanje ispod 300, 400km više neće biti moguće s obzirom na onečišćenje koje zrakoplovni promet radi. Znači Hrvatska bi na razini države trebala razvijati željezničke promet, u ceste smo ulagali dosta, a na lokalnoj razini nažalost još uvijek što se tiče cestovne infrastrukture kaskamo. Možda su rješenja koja su recimo u sjevernom dijelu Hrvatske, tu se dosta ulagalo i tu se zbilja puno napravilo, recimo Krapinsko-zagorska županija je zbilja visoka i velika razina cestovne infrastrukture. I tu naravno kada vode ljudi računa kako se to radi onda to tako izgleda, ali nažalost u nekim dijelovima Hrvatske to baš nije tako. Ono što mene zanima najviše rekao sam na početku lokalno je grad Zagreb i nažalost konstantna ja bih rekao obnavljanje jednih te istih prometnica, a ne nuđenje nekih novih prometnih rješenja. U gradu Zagrebu je kao što znate u gradu Zagrebu nažalost već petnaestak nije izgrađen niti jedan most, nije izgrađen neki novi alternativni prometni pravac, a promet i ono što u gradu Zagrebu imamo od prometa je jedan od najvećih problema jedinica lokalne samouprave. Tako da s te strane naravno uvijek se može kad se govori o ovoj temi dotaknuti i tih stvari s obzirom da naši sugrađani imaju apsolutno da izdvajanjem iz svojih poreza i ja bih rekao iz svog dohotka da im se omoguće kvalitetne usluge u prometnom sektoru. Evo hvala vam lijepo. Hvala i vama. Sljedeća pojedinačna rasprava je kolega Davor Lončar. Izvolite kolega Lončar. samog zakona i prijedloga zakona o izmjenama konačnog Zakona o cestama kad je pitanju ocjena stanja, kako treba urediti kroz održavanje izgradnju, trošarina na energente gdje se inzistira na uključenju obnove i rekonstrukcije, smatram to neučinkovitim. Razlog ovog pogleda na takvu odluku temelji se na sigurnosti, kvaliteti i gustoći prometa koji isključivo trebaju kvalitetne prometnice koji moraju osigurati nositelji upravljanja po kategorizaciji istih. Zato smo obavezni iz svih trošarina, naknada, sredstva upravo vraćati u obnovu i izgradnju kako postoji tako i novih cesta zbog povećanja velikog broja vozila. I sami znate da još imamo cesta iz prošlog stoljeća kao žile kucavice koje povezuju naša veća i manja središta, koje trebaju hitnu obnovu jer više apsolutno nemaju mogućnosti biti u funkciji velike gustoće prometa. Zapravo, one i kad su građene, nisu bile predvođene za vječito prometovanje. Pratim i drago mi je ma gdje bilo u RH da se grade i rekonstruiraju postojeće ali kad su u pitanju tzv. nerazvrstane ceste koje su u nadležnosti jedinica lokalnih uprava, moram istaći da su prepuštene sustavu koji nije u stanju pod ovakvim načinom iz održavati a kamoli graditi. Zato predlažem kad su već kategorizirane po Zakonu o cestama, da se za njih iznađe mogućnost i za financiranje. Svi smo svjedoci da su upravo one prve koje služe za prvo povezivanje s prometom i nelogično je da žitelji koji ih koriste, a izdvajaju sredstva, nemaju pravo imati kvalitetne nerazvrstane ceste. Nije zločesto od jedinica lokalnih uprava da ovo tražimo jer uvjeren sam kako znamo da moramo sredstva isključivo vraćati u njihove potrebe bez da molimo druge institucije a i za najmanje zahvate radi osposobljavanja normalnog prometovanja na tzv. nerazvrstanim cestama. Ako već struka misli da smo u krivu, neka ih briše iz kategorizacije a sredstva od uplata vlasnika vozila, koji uredovno plate obaveze, neka ceste pripadaju nekom drugom koji za to ima bolje uvjete. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike, prvi je kolega Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. G. Lončar, vi ste upozorili na jedan problem koji se recimo sada i meni desio preko vikenda, ceste koje su kategorizirane primjerice sa rangom županijske ceste, nerijetko su u takvom stanju pa čak i nisu asfaltirane, znači mene je doveo, pošto se ne vozim puno tim djelom Hrvatske, doveo me GPS, znači tu sa te strane nisam znao nisam znao točno put i iznenadio sam se koliko još u Hrvatskoj ima županijskih cesta koje nisu asfaltirane. Znači trebali bi početi rješavat te probleme jer mislim, opet kažem, to je pitanje jedinica lokalne samouprave odnosno županija, i gradova i općina,. Ili im dajte više novca i prepustite dio posla ili počnite radit sa razine države. Znači nevjerojatno je koliko još u Hrvatskoj ima neasfaltiranih primjerice županijskih cesta. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Kolega Maras, nije od jučer da su velike količine prometnica još uvijek u makadamskom stanju, ja sam uvjeren da RH ne od jučer čini velike napore kako to sve treba dovesti u stanje prohodnosti jer i sami ste svjesni da stotinama godinama se zapravo nije ulagalo u sve vrste prometnica i uvjeren sam da će se u skorom razdoblju zapravo i to sve dogoditi, izgraditi ono što još nije izgrađeno. **Lipošćak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Lončar, vi ste evo nešto i govorili o problematici nerazvrstanih cesta, normalno i sa vaše pozicije kao čelnika jedinice lokalne samouprave i zapravo ukazali ste na određene probleme probleme prilikom samog održavanja i financiranja istog. A ono što me zanima, vaše stajalište odnosno vaše mišljenje upravo kao čelnika jedinice lokalne samouprave, kakva je vaša suradnja sa županijskom vašom matičnom županijskom upravom za ceste i da li ste zadovoljni s njom? Davor (HDZ)** Hvala, kolega Lipošćak. Što se tiče suradnje ŽUC-a u Zadarskoj županiji, konkretno evo moje jedinice lokalne uprave, ja moram izraziti zadovoljstvo jer upravo na razgovorima, odlukama, prioritetima koje smo sa razine županije i potencirali su se događale i obnavljale takve ceste nužne i prioritetne na prostoru Zadarske županije što je i dalo velike rezultate kad je u pitanju promet na prostoru zadarske županije, hvala. Hvala i vama. Pozdravimo učenike i učenice i profesore Ekonomske upravne škole iz Osijeka koji su nam se upravo pridružili, dobar dan i dobrodošli u I posljednja pojedinačna rasprava na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama je rasprava kolegice Marije Mačković, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, osvrnut ću se na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o cestama a kao što je poznato i danas u raspravi je rečeno, ceste se razvrstavaju u javne ceste i u nerazvrstane ceste.

Danas kad razgovaramo i ovaj prijedlog zakona je ustvari suštinski tehnički dio jer smo i donijeli odluku u sustavu državne uprave gdje su određeni poslovi iz ureda državne uprave povjereni županijskim uredima i smatram da je to dobro i da će se određene stvari rješavati daleko brže, naravno zavisi o onima koji su zainteresirani da se ti predmeti rade. Također u raznim raspravama je bilo povika na župane, na županiju, na upravna vijeća međutim poznato mi je jer nalazim se, općina iz koje dolazim i čelnik sam više od 20 g., da ŽUC-ovi ne mogu i ne prave svoje planove prema našim potrebama, većinom rade prema sredstvima koje imaju, dakle oni tu imaju ograničene mogućnosti i ne bi uopće se ni javila za riječ jer smo se mi svi odmakli malo od teme ali svi želimo reći na neki način svoje probleme, jer dakle oni prave svoje planove košto i mi radimo u našim sredinama za nerazvrstane ceste, a nerazvrstana cesta je svaki onaj putić kojim prođe jedan bicikl i koji je ovaj u interesu svakom stanovniku da bude u funkciji. Također moram reći da se svakako trebaju iznaći sredstva za ŽUC, ja sam pobornik da ŽUC kao i dosada su te koje vode brigu o županijskim i lokalnim cestama jer one su u njihovoj nadležnosti bez obzira na probleme koje mi svi imamo. Također treba reći da im treba dati dodatna sredstva i da treba za ova ruralna pogranična područja koja su dakle pogranična i već je bilo rasprave sa državnim prijelazima jer postoji velik problem i na našem području, državni prijelaz prema BiH, zajednički u Gradini gdje imate kolone gdje domaći ljudi ne mogu svojim kućama doći jer nije adekvatno riješen prilaz državnom prijelazu. Također treba voditi brigu da se iznađu sredstva za ruralna područja koja se nalaze slijedom okolnosti u parkovima prirode gdje imate elementarne nepogode, poplave gotovo svake godine gdje se milijuni kubika vode ispuštaju prirodne retencije, kako bi se rasteretila rijeka Sava i okolni pritoci, a nakon toga svi trpimo štete i sve naše zahtjeve iz lokalne sredine ne može riješiti ni ŽUC, a ni mi sami. Dakle, treba iznaći u Zakonu o cestama treba iznaći način financiranja i vidjeti što je to što bi odgovaralo dakle ŽUC-u da održavaju te ceste da održavaju te ceste županijske i lokalne koje su u njihovom nadležnosti, a pogotovo način rješavanja problema nerazvrstanih cesta jer jedinice lokalne samouprave to same nisu u mogućnosti činiti jer poznato je da dobre ceste su i preduvjet gospodarskog razvoja jer u ruralnim prostorima svakako RH ne smije ostati bez stanovnika. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo 4 replike, prvi je kolega Maras, izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gđo. Mačković, vi ste kao načelnica vjerojatno dobro upoznati sa time koliko u biti sredstava imate na raspolaganju kako bi se brinuli o nerazvrstanim cestama, mene to uvijek fascinira kad odem na dan neke općine, pa onda načelnici čitaju koliko su uložili i što su uložili, tu se obično radi o ne milijunima, nego stotinama tisuća, a nekada i manje, kuna i onda ljudi govore pobrinuli smo se za, ne znam, par sto metara itd., to govori da nemate kao jedinica lokalne samouprave dovoljno novca i to je problem u RH. Znači, mi smo što se tiče cesta stvari dosta centralizirali, ukoliko nemaš nekoga u Hrvatskim cestama da izlobiraš da bi si nešto napravio u svojoj jedinici lokalne samouprave, vrlo teško da ćeš doći do, do nekog konkretnijeg i kvalitetnijeg rješenja. Hvala lijepa. Odgovor na repliku izvolite, samo mi signalizirajte kad odgovarate. čelnici jedinica lokalne samouprave ako imalo žele dobro svom kraju, kandidiraju projekte i na, i na taj natječaje, a također imate i europske projekte i svaki čelnik jedinice lokalne samouprave koji se donekle trudi imati dokumentaciju, svakako i taj dio treba koristiti. Damjan (Živi zid)** Poštovana kolegice, dajte mi recite kako biste riješili problem Zagreba u kojemu imamo slučajeve da Bandić primjenjuje instrumente izvlaštenja na nerazvrstane ceste i te ceste ne spadaju u građevine od državnog ili regionalnog značaja, a samo kako bi započeo gradnju preko privatnih parcela, a pitanje cijelog postupka prepustio sudu koji naravno taj slučaj neće moći riješiti. Hvala. Slijedeća replika kolega Daus Emil. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice Mačković, mi se dosta razumijemo jer smo s lokalne samouprave i vi i ja i slažem se s dosta toga što ste rekla, mene fascinira da svi pričaju o decentralizaciji, napokon da ne priča samo IDS, ali još uvijek se ona ne provodi, dalje je samo forma, a nije sadržaj. Čuli smo i danas, starih prometnica ima i županijskih, lokalnih, nerazvrstanih, dio njih je i neasfaltiran, ali moramo kolegice i kolege odlučiti konačno da dio sredstava moraju ići lokalnim i županijskim proračunima, pa neka budu strogo namjenski, naravno neka se koriste isključivo za izgradnju, da li je to bilo iz cijene goriva, da li je to bilo iz cestarina, nešto sam čuo da je u najavi za županijske, ali isto tako neka se razmišlja dio o lokalnoj samoupravi, o gradovima i općinama i tada će nam te ceste biti kako treba. Da slažem se, svi mi idemo i na EU fondove i kandidiramo u ministarstvu, al ta sredstva nisu

općinama jer da nema takvih malih ruralnih općina RH svakako bi bila u nekom drugom položaju nego što je danas jer te male općine, naročito pogranične su i pokretači razvoja u svojim sredinama. Posljednja replika na vaše izlaganje, kolega Marko Vešligaj, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Pa evo, kolegice kao što ste rekli u svojoj raspravi, ovaj dio jest, ovaj zakon zapravo je dio ovoga decentralizacijskog paketa, možemo tako reć i ja bi volio da kroz ovu decentralizaciju stvarno iznađemo jedan model kroz koji ćemo financirati obnovu ili izgradnju određenih županijskih cesta, naravno i, i nerazvrstanih jer imamo ogromne razlike na području RH u pojedinim jedinicama lokalne samouprave u stanju u kakvom su nerazvrstane ceste, naravno one prvenstveno ovise o tome sa koliko kilometara pojedina jedinica lokalne samouprave upravlja nerazvrstanih cesta, ja kad smo radili kad smo ovdje raspravljali zapravo i indeksu razvijenosti sam predlagao da i kilometri nerazvrstanih cesta budu jedna od komponenta koje bi trebalo uzeti u određivanju toga. Dakle, mi trebamo naći određeni financijski model jer određene jedinice lokalne samouprave sa svojim sredstvima ne mogu niti pošteno održavati te ceste, a kamoli ih graditi. **Hajdaš Dakle, završili smo i sa pojedinačnom raspravom i sada u ime predlagatelja završno zaključno kolega državni tajnik Tomislav Mihotić. Kao što sam rekao u uvodu tema ovog, ove izmjene zakona je samo usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave, ali normalno iz rasprava je proizašlo pitanje o čitavom nizu problema financiranja cesta. U RH autocesta imamo sve skupa prema razvrstavanju 1.500 km od toga je preko 1.350 km realizirano. Tu imamo sustav naplate, sustav gradnje, sustav održavanja koji je uspostavljen i na dosta visokom je nivou. Isto tako Hrvatske ceste gospodare sa po prilici 7.000 km državnih cesta, tu je također stanje zadovoljavajuće čak što više na dosta visokom nivou u odnosu na okruženje. Problem koji se javlja su županijske i lokalne ceste u prvom redu, a zatim nerazvrstane ceste koje su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. Kod županijskih i lokalnih cesta mi imamo sustav financiranja na način da najveći dio tog financiranja dolazi iz registracije vozila. Temeljem pravilnika koji se usklađuje, koji će se sasvim sigurno popravit i donijet će veće izvore financiranja ŽUC-evima, ali druga stvar koja se regulira ovim izmjenama zakona gdje je dosta bilo riječi to je pitanje trošarina. Kod trošarina nekad su županijske uprave za ceste imale 0,1 kunu iz trošarina koje su bile njihov prihod i koje su služile za izravnavanje. To znači da oni ŽUC-evi koji nisu imali dovoljno sredstava su dobivali veći dio iz tog iznosa i mogli su na neki način se izravnavat standardi održavanja. Ove izmjene Zakona o cestama koje će nadam se vrlo brzo doći pred vas te stvari će značajno popravit i onda će uvažavajući sve ovo i što je danas rečeno se vodit računa da ti izvori sredstava budu dostatni. Što se tiče nerazvrstanih cesta tu je bio problem u ingerenciji, 2011. kad je rađen Zakon o cestama onda je temeljem, činjenica je da je to komunalno opremanje gradova izvor financiranja za nerazvrstane ceste definiran Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakon o cestama nije u to zadirao. To je očito stvar koja skupa sa udrugom općina je potrebno da se postavi sasvim na druge osnove i da se iznađu dostatna sredstva da bi to sve skupa moglo funkcionirati. Eto, samo toliko kao komentar. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prvi je kolega Vucelić. Izvolite. Pravo puta kao jedan od izvora jedinica lokalne samouprave nije kvalitetno regulirano i teško se naplaćuje. Teleoperateri ga odbijaju platiti pa su jedinice lokalne samouprave prisiljene to naplaćivanje tražiti sudskim putem. Apsurdno je da se naplata regulira pravilnikom HAKOM-a koje donosi njegovo vijeće od 5 članova. To vijeće može oduzeti prihod jedinicama lokalne samouprave. Zbog uvođenja 5G tehnologije HT, u stvari teleoperateri vrše pritisak na HAKOM da se taj prihod smanji ili da se taj prihod ukine bez da se išta pita jedinice lokalne samouprave. Hvala. Tomislav** Dobro, te odredbe vezano za visinu prava puta će se preispitati i uskladiti. Prema tome to je predmet analize i donijet će se onda odgovor na ovo pitanje. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepa. Gospodine državni tajniče, evo ja bi htio postaviti jedno pitanje, govorili ste o decentralizaciji odnosno o prebacivanju nešto više novca na jedinice lokalne samouprave, htio bih vas pitat da li u okviru ministarstva postoji određena inspekcija koja bi mogla prekontrolirati evo ja sam spreman u Zagrebu 5, 6 prometnica istaknuti koje svake godine se obnavljaju. Pazite, mislim to nije normalno. Znači siguran sam da tu nije potreba obnavljanja i da li se može na taj način iskontrolirati šta rade Zagrebačke ceste odnosno Grad Zagreb vezano uz te prometnice. Znači, meni građani poprilično nezadovoljni javljaju da evo opet je recimo Ilica tamo prije okretišta Črnomerec, svake godine se obnavlja. Znači tu nešto zbilja nije u redu. Da li postoji neka inspekcija koja bi to mogla prekontrolirati? **Hajdaš Dončić, Pa dobro, inspekcija na području Grada Zagreba, inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zadužena je tj. ima ugovor o praćenju stanja cesta koje su preuzete kao bivše županijske ceste, a sada pripadaju gradovima, velikim gradovima preko 35.000 stanovnika i oni mogu ispitati njihovo stanje. Prema tome, temeljem toga mogu reći što je potrebno na njima eventualno popravljati, kako i kada. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, zahvaljujem. Kolega Beljak izvolite, replika broj 3. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče imam jedno pitanje. Da li ste kod novog rješavanja, kod rješavanja ovog zakona imali u vidu određene različitosti na području RH? Naime, govorim o geološkim različitostima i o geografskim odnosno klimatskim različitostima. Naime cesta, prometnica nije u istom stanju, odnosno nije u istom položaju u Dalmaciji, recimo na otocima ili u brdsko-planinskom dijelu Hrvatske ili negdje drugdje. Dakle u ovom trenutku se novci dijele praktički isto i za ceste na Hvaru i za ceste u Lovincu, primjerice, a cesta u Lovincu je daleko teža za izgraditi, to je prva stvar, a kamoli za održati. Dakle, imate zimsku službu koja traje nekoliko mjeseci, dok toga recimo u Dalmaciji nema. Zimska služba, znate i sami, oštećuje cestu na više načina, dakle, prvo kod samih padalina, drugo kog čišćenja, odnosno kod micanja snijega i treće kod posipavanja sa soli gdje se događa

radi se ta tehnička kategorizacija temeljem koje će se odrediti nivo stanja bez obzira na to je li županijska, je li državna, je li lokalna i onda će se uspostaviti standard koji mora zadovoljiti održavanje svake od tih cesta. /... Hvala vam. Zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 757. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Hvala lijepa. Gospodine državni tajniče, evo ja

vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege